um sálfræðiþjónustu hjá heilsugæslunni, frá Jóhanni Páli Jóhannssyni. Einnig hefur borist bréf frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 595, um landsmarkmið í loftslagsmálum, frá Andrési Inga Jónssyni. Forseti vill geta þess að gert er ráð fyrir því að gera 30 mínútna hlé að afloknum óundirbúnum fyrirspurnum þannig að unnt sé að funda í þingflokkum.

Nú vil ég draga þetta hrós til baka og lýsa yfir vonbrigðum með framkomu hæstv. forsætisráðherra í þessu máli. Komið hefur á daginn að þessi aukning upp á 5 milljarða er í raun aukning upp á 2 milljarða miðað við þá fjármálaáætlun sem var samþykkt í vor, það fjárlagafrumvarp sem lagt var fram í haust og frumvarpið eins og það liggur fyrir Alþingi eftir breytingar. Ekki nóg með það — á árinu 2023, á gildistíma þessara kjarasamninga, þá kemur á daginn að aukningin er ekki nema 600 millj. kr. Þannig urðu þessir 5 milljarðar að 2 milljörðum og ekki nema 600 milljónum á næsta ári. Það er ekki einu sinni raunaukning á gildistíma kjarasamninganna, engin aukning til barnabóta ef tekið er tillit til verðbólgu og svona bókhaldsblekkingar, virðulegur forseti, draga úr trausti. Ég vil taka fram að svona stjórnmál

Við drógum þessa tillögu til baka þegar hæstv. forsætisráðherra boðaði 5 milljarða kr. aukningu á tveimur árum. Ég vil greina frá því hér að við í Samfylkingunni munum leggja þessa breytingartillögu fram aftur við 3. umr. fjárlaga í ljósi þess sem nú hefur komið fram.

Getur hæstv. forsætisráðherra staðfest hér í dag, fyrir Alþingi og almenningi, að það verði ekki nein raunaukning í framlögum ríkisins til barnabóta á árinu 2023?

Eins og kom mjög skýrt fram þegar þessar aðgerðir voru kynntar og það hefur legið fyrir algerlega frá upphafi þá verður kostnaður við þessa kerfisbreytingu 5 5 milljörðum hærri á næstu tveimur árum en ella hefði orðið miðað við núverandi fjárhæðir og skerðingarmörk. Þetta kom skýrt fram við kynningu málsins, þ.e. að óbreyttu kerfi. Ég held að það sé mikilvægt að hv. þingmaður tali ekki um einhverjar blekkingar því að þetta hefur legið fyrir. Það sem er mikilvægt í þessari tillögu er að hún felur líka í sér kerfisbreytingu. Fjölskyldum sem njóta stuðnings í kerfinu fjölgar um 2.900, 2.000 vegna breytinganna í ársbyrjun 2023 og 900 vegna breytinganna í ársbyrjun 2024. Grunnfjárhæðir barnabóta með fyrsta barni hækka um 25% fyrir fólk í sambúð og um 11% fyrir einstæða foreldra. Á sama tíma erum við að fækka skerðingarmörkum. Þau verða eftir breytingu annars vegar eitt fyrir foreldra í sambúð og hins vegar fyrir einstæða foreldra

Þannig að hér er ekki um neinn blekkingaleik að ræða. Hér er hins vegar um að ræða kerfisbreytingu sem hefur verið kallað eftir, m.a. úr flokki hv. þingmanns, sem er að barnabótakerfið nái til fleiri fjölskyldna en áður.

Ef hæstv. forsætisráðherra hefði mætt með frumvarp hér í haust og talað um að að öðru óbreyttu stæði til að henda 2.600 manns út úr barnabótakerfinu og hrósað sér svo fyrir að draga þá breytingu til baka þá held ég að framsetningin á þessu máli hefði hljómað aðeins öðruvísi. Það er ekki eðlilegt að stilla þessu svona upp. Ef það er yfirlýst markmið ríkisstjórnarinnar að nýta ekki fjárheimildir í barnabótakerfinu, heldur nýta sér skerðingarmörkin eins og þau eru, þá á fólk skilið að fá að vita það.

áhugavert að hv. þingmaður fái sig ekki til að gleðjast yfir því að við séum að breyta barnabótakerfinu með þeim hætti að við erum að fjölga þeim fjölskyldum sem njóta barnabóta. Um þetta hefur flokkur hv. þingmanns talað lengi. Ég hef tekið undir með þeim og ég hefði haldið að hv. þingmaður, formaður Samfylkingarinnar,

margir forystumenn verkalýðshreyfingarinnar.

og ráðherrann hefur líklega tekið eftir því að nú var Sunak forsætisráðherra að tilkynna um umfangsmiklar aðgerðir til að reyna að ná tökum á hælisleitendavandanum þar í landi. Þessar aðgerðir fela m.a. í sér verulega fjölgun landamæravarða, meiri eftirfylgni með gildandi reglum og svo mætti lengi telja. En það sem vakti mesta athygli var að forsætisráðherrann boðaði að strax á nýju ári myndi hann leggja fram frumvarp, það yrðu samþykkt lög

Ég hef rakið hér alloft áður hvers vegna þetta kerfi virkar ekki lengur sem skyldi við núverandi aðstæður. Þetta mun gert til þess að koma í veg fyrir að fólk komi til Bretlands til að sækja þar um hæli. Bretar ætli áfram að taka á móti kvótaflóttamönnum sem eigi rétt á hæli en þeim sem mæti ólöglega verði vísað strax úr landi til afgreiðslu í öðru landi eða til heimalandsins. Þetta er um margt svipað og danskir jafnaðarmenn hafa verið að innleiða þar í landi. En hvað ætlar ríkisstjórn Íslands gera þar sem umfang þessa vanda er hlutfallslega margfalt meira en en í Danmörku og miklu meira en í Bretlandi? Hvað ætlar hún að gera? Hún nær ekki einu sinni að leggja hér fram litla útþynnta útlendingamálið. Getur hæstv. fjármálaráðherra tekið undir með kollega sínum og vini í Bretlandi og sagt að það þurfi raunverulega að breyta kerfinu?

um breytingar á lögum á Íslandi sem snerta þennan málaflokk. Því er ætlað að tryggja betri árangur í samræmi við þau markmið sem við höfum sett okkur.

Að því leytinu til kemur ekki á óvart að forsætisráðherra Bretlands skuli lýsa því yfir. Hins vegar er ekki víst að það sé til nein jafn einföld lausn eins og þar er boðuð,

þannig að einhver sameiginlegur skilningur sé á því hvaða reglur eigi að gilda milli ríkja þegar flóttamenn eiga í hlut, fólk sem er að sækjast eftir hæli í viðkomandi heimshluta.

í málaflokknum gengur út á: Að sýna mannúð gagnvart þeim sem eru raunverulega á flótta frá hörmungum heima fyrir. Við viljum hafa fyrirkomulag til að taka umsóknir um hæli, þegar það á við, til efnismeðferðar og taka á móti því fólki eins og aðrir eru að gera. Vandinn er vegna allra þeirra sem raunverulega uppfylla ekki skilyrðin. Við höfum verið að gera okkur mjög erfitt fyrir hér heima með því að skapa alls konar kæruleiðir og höfum ekki byggt upp stjórnsýslu eða getu innan lands til að að ljúka meðferð allra þeirra mála sem hafa komið inn í kerfinu okkar. Það hefur síðan aftur leitt til þess að þeir sem eiga í hlut hafa skotið rótum í landinu og það þykir vera orðið ómannúðlegt að vísa þeim brott loksins þegar efnisniðurstaða fæst.

Það þarf ný útlendingalög sem taka á heildarmyndinni, rétt eins og menn eru að nálgast það nú í Bretlandi þótt hæstv. fjármálaráðherra hafi takmarkaða trú á að Sunak vinur hans muni ná árangri í samræmi við tilefnið. Það má þó benda á að í Danmörku hefur náðst mjög verulegur árangur, sérstaklega í samanburði við Ísland.

Ég held að til skamms tíma höfum við mikið verið að líta til Noregs og eflaust má finna góð dæmi frá Danmörku líka sem við ættum að líta til. Athugasemd mín varðandi Bretland er einfaldlega sú að það er erfitt að vera eyland þegar viðfangsefnið er alþjóðlegt, alþjóðlegt, þ.e. þú getur ekki sett þínar eigin sérstöku reglur þegar það leiðir af eðli máls að þú þarft að eiga samskipti við aðrar þjóðir.

algjörlega brostnir og geta stjórnvalda þar til að taka við þeim mikla fjölda er sprungin og veldur spennu og áhyggjum í breskum stjórnmálum. hringir.) þar standi til að taka reglurnar til endurskoðunar en ég hef efasemdir um að það muni skila miklum árangri að einangra sig frá alþjóðasamskiptum í því.

Þetta var fróðleg upptalning á ýmsu sem hefur gerst hérna í þinginu og komið inn á mörg málefnasvið, fyrst og fremst inn á málefnasvið annarra ráðherra, en en ég skal gera mitt besta til að bregðast við. Það var sagt að ég hefði einhvern tíma haldið því fram að það stæði til að draga úr skerðingum. Við getum bara byrjað árið 2013.

Við sameinuðum síðan á endanum bótaflokka og það er afskaplega auðvelt að fletta þessu öllu saman upp á vefnum tekjusagan.is og sjá hvernig kaupmáttur þessara hópa, eldri borgara, hefur stóraukist á því tímabili sem er verið að vísa til. Þannig að já, svarið er já, við drógum gríðarlega úr skerðingunum. En við gerðum meira en það. Við sameinuðum bótaflokka og við hækkuðum framlögin. Þannig eru heildarframlögin inn í ellilífeyri almannatrygginga núna yfir 100 milljarðar en voru rétt um 40 milljarðar árið 2013 þegar ég kom í fjármálaráðuneytið á verðlagi þess tíma. Aukningin er gríðarleg og við sjáum það á tekjusagan.is að jafnvel þótt fólk sé með mun betri réttindi í lífeyriskerfunum okkar, er sem sagt að fá meira útborgað sem lífeyrisréttindi á efri árum, þá eru bæturnar samt miklu hærri. Hvernig getur það gerst öðruvísi en að við höfum hækkað bótaréttindin og dregið úr skerðingum? Ella hefði þetta ekki getað gerst. Þetta er að gerast hjá öllum tekjutíundum eldri borgara. Þannig að svarið er já. Við stóðum við það sem við sögðumst ætla að gera.

og það gildir um öll réttindin. Við höfum hins vegar verið að byggja upp mjög flókið kerfi og það eru mismunandi skerðingarhlutföll eftir því hvaðan tekjustraumarnir eru og það má alveg gagnrýna það. Ég held hins vegar að breytingarnar sem við gerðum 2016 hafi verið mjög til einföldunar og við eigum eftir að ljúka þessu sama fyrir öryrkja. Mér finnst vera skortur á því þegar hv. þingmaður tekur til máls um þennan málaflokk að hann sýni því skilning að á Íslandi erum við að byggja upp kerfi sem ganga út á það að fólk hafi náð að nýta starfsævina til að leggja til hliðar, byggja upp lífeyrisréttindi fyrir efri ár. Kerfið sem fólk á þess vegna að treysta á er skyldusparnaðarkerfið á Íslandi. Það ætti, eftir því sem tímar líða, að verða minna um það að fólk þurfi að treysta á almannatryggingar. Dæmin sem hv. þingmaður var með hér um fólk sem er á algerum strípuðum bótum almannatrygginga, það er fólk sem hefur engin réttindi neins staðar og engar tekjur.

færri og færri eiga þá rétt á barnabótum á hverju ári ef ekkert er gert til að uppfæra kerfið. Breytingarnar sem nú er verið að gera, gera það vissulega að verkum að rúmlega 2.900 fleiri fjölskyldur bætast við miðað við árið 2022, sem er rétt rúmlega 9% aukning. Það segir þó ekki alla söguna því alveg er hægt að greiða fleira fólki lægri bætur. Það er ekkert mál að fjölga fólki sem fær bætur en það er erfiðara að halda í verðmæti barnabótanna. Ef við skoðum heildarverðmæti barnabóta þá er gert ráð fyrir 14,6 milljörðum í barnabætur á næsta ári og 15,9 milljörðum árið 2024. Samkvæmt fjárlagafrumvarpi 2021 var hins vegar

eða hvort tæplega sé verið að standa við fyrri loforð? Hvort tveggja er rétt. Tæknilega séð er verið að bæta við 5 milljörðum í viðbót út af kerfisbreytingu, en það er líka rétt að loforð um fjármagn var þegar til staðar. Hvor framsetningin er nákvæmari? Hvor framsetningin er heiðarlegri? Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka þetta mál upp. Það er í raun og veru sérstök ákvörðun á hverju ári hvort skerðingarmörk barnabótakerfisins séu uppfærð. Við höfum dæmi um það frá fyrri árum þar sem þessi mörk voru ekki uppfærð og þá hefði staðan orðið sú, eins og hv. þingmaður benti réttilega á, að í raun og veru hefði fækkað í hópi þeirra sem ættu rétt á barnabótum, raunar úr 31.296 fjölskyldum í 28.647 fjölskyldur samkvæmt útreikningum fjármálaráðuneytis. Sú breyting sem hér var kynnt gerir það að verkum að þessum fjölskyldum fækkar ekki og raunar fjölgar þeim, fjölgar um 2.000 fyrir árið 2023. Hv. þingmaður segir að hér sé þá verið að dreifa fjármunum víðar. Það er rétt. Við erum að taka fyrsta skrefið í því að þetta kerfi nái til fleiri fjölskyldna. Það hefur verið umræðan hér á Alþingi undanfarin ár.

að við erum hér að hækka fjárhæðir barnabóta. Við erum að einfalda kerfið. Við erum að ráðast í kerfisbreytingu sem gerir það að verkum að fleiri fjölskyldur njóta þessa kerfis og við ætlum að halda því áfram á árinu 2024. Það eru stóru tíðindin í þessu. Já, það er verið að ráðstafa 5 milljörðum meira en í óbreyttu kerfi. Það er hægt að rífast hér lengi um það hvort þeir fjármunir eru nýir eða ekki, en það hefur algjörlega legið fyrir að hluti af þessum fjármunum er inni í kerfinu og hluti af þeim kemur nýr inn

að það var búið að lofa þessari upphæð í barnabætur, óháð því hvernig kerfið yrði undir, hversu margir eða fáir fengju þá hærri eða lægri upphæð eða hvað sem er. Ég er að spyrja um loforð um fyrra verðmæti sem er núna tæplega verið að standa við. Er rétt að kalla þetta hækkun eða er rétt að kalla þetta leiðréttingu? Hvort er heiðarlegra í framsetningu? Herra forseti. Mér finnst þetta bara algjörlega skýrt. Það er ákvörðun á hverju ári hvort og hvernig þessi skerðingarmörk eru uppfærð. Það hefur ekki alltaf verið gert þannig að á bak við það er pólitísk ákvörðun.

Á sama tíma erum við að einfalda kerfið sem er búið að kalla eftir. Við erum að taka upp samtímagreiðslur. Við erum að fækka skerðingarmörkunum. Við erum að draga úr jaðarskattsáhrifunum og þegar þetta spilar saman … (Gripið fram í.) — Nei, hv. þingmaður spyr um heiðarlega framsetningu. Þá skal ég segja honum hvað er heiðarleg framsetning. Það er að taka þessar breytingar bera þær saman við þær breytingar sem við erum að gera á húsnæðisstuðningi, áhrif skattbreytinga sem við gerðum á árunum 2020–2021. Þá sést nákvæmlega hvert þessi ríkisstjórn er að fara. Hún er að styðja betur við fólkið í landinu, bæði tekjulægstu hópana

Herra forseti. Það gerist margt á síðustu dögunum fyrir þinglok og því miður er það ekki allt til eftirbreytni.

100 millj. kr. til lítils fjölmiðils fram hjá hinu almenna styrkjakerfi fjölmiðla sem síðan enda hjá ríkustu fyrirtækjum landsins. Framsetningin á málinu var villandi og henni var ætlað að slá ryki í augu fólks. Síðan er brugðist við í ofboði síðdegis í gær, nefndaráliti breytt eftir að því hafði verið dreift og skilyrðunum breytt þar inni í. Þetta var gert vegna þess, og nú vitna ég orðrétt í nefndarálitið eftir að það fékk fegrunaraðgerðina, með leyfi forseta: Vegna umræðunnar í fjölmiðlum. Ekki vegna þess að málið var sjoppulegt sjúsk frá upphafi til enda heldur vegna þess að fjölmiðlar upplýstu um skandalinn. Sumir þeirra fjölmiðla eru mun fjölmennari, sinna mun umfangsmeiri starfsemi og halda úti mun kostnaðarsamari miðlun fréttaefnis en N4, en hafa fengið mun lægri upphæðir en þarna stóð til að greiða út. út. Ég spyr: Vissi hæstv. menningarmálaráðherra að meiri hluti fjárlaganefndar ætlaði að setja inn þessar 100 milljónir fram hjá styrkjakerfinu til hinna fjölmiðlanna áður en það rataði inn í tillöguna?

forseti. Ég er sammála hv. þingmanni að það er mjög mikilvægt að ræða stöðu fjölmiðla, ekki bara hér á landi heldur í Evrópu og víðar, vegna þess að það hefur átt sér stað algjör breyting á umhverfi fjölmiðla, þ.e. hvernig þróun auglýsingatekna hefur verið. Auglýsingatekjur eru í auknum mæli að fara erlendis eins og tölur Hagstofunnar benda til. Varðandi styrki til einkarekinna fjölmiðla þá er það mín afstaða að það sé ekki spurning að allt á að fara í gegnum almennt kerfi og það kerfi sem var þróað á síðasta kjörtímabili hefur reynst bæði vera gagnsætt, skilvirkt og og viðkomandi fjölmiðlar hafa getað áætlað sirka hvað þeir fá út frá þeim leikreglum sem þar voru kynntar. Það er þó galli á því að við höfum haft stuttan gildistíma og við þurfum að þróa þetta kerfi betur. Varðandi spurningu hv. þingmanns þá var ráðherranum ekki kunnugt um að þessi tillaga ætti að fara fram hjá hinu almenna styrkjakerfi.

Það segir auðvitað margt um það hvað gerðist þarna inni í fjárlaganefndinni núna á síðustu metrunum fyrir jól. Og af hverju er þetta alvarlegt? Jú, ég ætla að leyfa mér að vitna í Þórhall Gunnarsson, sem starfar hjá Sýn, þar sem hann er spurður um þetta í fjölmiðlum í dag. Hann svarar: „Ég er kominn á þá skoðun að stjórnmálamönnum finnist gott að hafa þetta svona, að með þessum hætti hafi þeir betri tök á fjölmiðlaumhverfinu og telji sig geta refsað með skerðingum eða umbunað með fjármunum úr ríkissjóði.“ Þetta auðvitað segir okkur allt um það hvers vegna þetta er svona alvarlegt mál. Þá langar mig að spyrja hæstv. ráðherra, úr því að hann vissi ekki af þessu fyrir fram: Hvað finnst hæstv. ráðherra um þetta verklag meiri hluta fjárlaganefndar? Er þetta verklag og þessi atburðarás ekki einmitt til þess fallin að varpa rýrð og skugga

Í mínum huga er það alveg ljóst að þegar við erum að vinna með styrkjakerfi þá ber að úthluta styrkjum samkvæmt gagnsæi, jafnræði og skilvirkni. Þess vegna settum við þetta almenna kerfi á. Ég er sammála hv. þingmanni, það er gríðarlega mikilvægt að kerfið sé með þeim hætti. Ég ætla hins vegar að vera ósammála hv. þingmanni og þeim sem hann vitnaði í að þetta varpi einhverri rýrð á kerfið, vegna þess að hvað er að gerast? Jú, þessir fjármunir eru einmitt að fara í þetta almenna kerfi þannig að einkareknu fjölmiðlarnir munu fá hærri styrki vegna þessa og við munum nýta kerfið eins og það var hannað og ég tel að það sé rétt nálgun.